Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 386;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 Zahvaljuje gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju sa Konačnim prijedlogom zakona. Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju donosi se radi omogućavanja provedbe uredbi Europske unije jer će uredbe Europske unije datumom pristupanja biti izravno primjene u nacionalnom zakonodavstvu. Ovim Zakonom stvara se okvir kojim omogućava se provedbu Uredbe br. 1889/2005. o kontroli gotovine koja se unosi u zajednicu i iznosi iz zajednice i to određivanjem carinske uprave kao od nadležnog tijela kojim se prijavljuje prijenos gotovine u vrijednosti od 10 tisuća eura ili više pri unošenju u Europsku uniju i iznošenju iz Europske unije preko Republike Hrvatske i propisivanjem odgovarajućih sankcija kod nepoštivanja obveze prijavljivanja. Ujedno temeljem prijedloga Carinske uprave propisani je obvezni pisani oblik prijave na obrascu za prijavu sukladno dogovoru radne grupe Europske komisije za kontrolu gotovine u primjeni jedinstvenog obrasca za prijavu prijenosa gotovine. Također primjena uredbe broj 2182/2004. o medaljonima i žetonima koji nalikuju euro kovanicama i uredbi Europske unije 2183/2004. temeljem kojeg se ta uredba primjenjuje na države članice nesudionice i to propisivanje dužnosti fizičkih i pravnih osoba koje u Republici Hrvatskoj proizvode prodaju uvoza ili distribuiraj medaljone i žetone da sumnjive primjerke dostave Hrvatskoj narodnoj banci te propisivanjem postupaka Hrvatske narodne banke sa zaprimljenim medaljama i žetonima na način da ih pošalje Europskoj komisiji radi očitovanja. A zatim očitovanje dostavi osobama koje su predale medalje i žetone na uvid. Također važeći zakon usklađuje se sa domaćim zakonodavstvom, Kaznenim zakonom, Prekršajnim zakonom, Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakonom o provedbi carinskih propisa Europske unije i u cilju rasterećenja poduzetnika ukida se obveza vođenja nadzorne knjige o tekućim poslovima sa inozemstvom. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Ali raspravu i zaključujem jer nitko se nije prijavio za tu raspravu. **Leko,